prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju 2014.-2020. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 841. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Izvolite uvodno zamjeniče. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Dozvolite nekoliko uvodnih rečenica o ovom prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt "Nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. Dakle ovaj ugovor je potpisan i to 30.ožujka ove godine. ispred RH potpisao ga je ministar financija gospodin Lalovac, a ispred EIB-a potpredsjednik EIB-a gospodina Scannapieco. Nije možda zgodno reći uvodno da je EIB jedan od prvih partnera koji sudjeluje u financiranju projekata financiranih iz fondova EU i da smo do sada već uspješno povukli i u potpunosti zajam sufinanciranja pretpristupnih i strukturnih fondova za prethodno razdoblje, dakle za razdoblje od 2007.-2011.godine i to u iznosu od 200 milijuna eura, dakle kada govorimo o EIB-u realizirano je već 200 milijuna. Ovo je za razdoblje koje je pred nama. Ukupno od, nekoliko rečenica o suradnji RH i EIB-a, dakle od 2001.godine EIB je ukupno u Hrvatskoj odobrio 4,4 milijarde eura i to za financiranje 54 projekta od čega 33 u javnom sektoru ukupno 3,3 milijarde dok 21 projekt u privatnom sektoru i dani … zajmovi bankama za financiranje malih i srednjih poduzetnika su iznosili 712 milijuna eura. Većini vas je poznato ili svima vama da EIB uglavnom financira velike infrastrukturne projekte, dakle obnova infrastrukture i modernizacija željeznica, komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi, obnovu i izgradnji cesta, autocesta, plinovoda, ali nije zanemarivo da se kroz EIB financiraju mali i srednji poduzetnici kroz sufinanciranje zajedno sa Nacionalnom bankom za obnovu i razvoj dakle kroz kreditne linije putem HBOR-a. Ovaj zajam fleksibilan je i financijski prilično atraktivan instrument EIB-a. Naime, okvirna indikativna kamata trenutno je nešto manja nešto manja od 1,3% i on omogućava zemljama poput Hrvatske i drugim članicama EU da supstituiraju domaću komponentu kod sufinanciranje fondova EU u maksimalnoj mogućoj mjeri. Stoga je zajam bilo sukladno projekcijama moguće ugovoriti za cijelu alokaciju fondova za razdoblje od 2014.-2020. Ovaj ugovor o financiranju kojim bi ukoliko prihvatite … dakako da to očekujemo ovaj prijedlog zakona. dakle odnosi se na zajam u iznosu od 300 milijuna eura. Naime, odbor direktora EIB u prosincu prošle godine odobrio je 600 milijuna eura okvirnog zajma, a preostali iznos zajma biti će dodatno ugovoren prema potrebi sukladno dinamici korištenja prvog dijela zajma. Financijski uvjeti zajma određuju se kako je to uobičajeno u praksi, prilikom svakog pojedinačnog povlačenja tranše zajma, ovaj prvi zajam koji očekujemo indikativni uvjeti za povlačenje prve tranše od 90 milijuna eura je uz poček od pet godina, rok otplate od 25 godina, fiksnu kamatu 1,30, a dospijeća kamate dakle otplata kamata i glavnice je polugodišnja. Evo toliko uvodno. Možda nije zgorega reći da promoto jedinica za provedbu ovog projekta je u svakom slučaju Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije, ona je da tako kažem ispred Republike Hrvatske kreator oko toga gdje i kako će se potrošiti ovaj novac ali posao dakako sukladno propisima i samom potpisivanju ide kroz ministarstvo financija. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara Slavko Linić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče. Kolegice i kolege vjerujem da ovaj Prijedlog zakona o Potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke zaista ne ne samo da će dobiti podršku svih klubova i nezavisnih zastupnika nego je jedan od bitnih elemenata za povlačenje sredstava iz europskih fondova. Ono što je bitno i jasno da zaista su uvjeti u ovom trenutku povoljni, negdje 1,3 kako je rekao zamjenik ministra. Ono što je isto bitno za naglasiti, ovaj period, kako je već rečeno 2001., 31. prosinca 2014. od EIB-a je financirano 4,4 milijarde eura. S time da, zadnji period, to je 2010., 2014. taj iznos je iznosio preko 2,3 milijarde eura što znači da se poprilično intenziviralo u zadnjih 4, 5 godina. I treba naglasit da zaista za male i srednje projekte od tih 2,3 milijarde zadnjih 4, 5 godina 76% je išlo sredstava šta je iznimno bitno jer u biti na taj način se pokazalo da nisu samo veliki projekti financirani iz EIB-a šta obično nego da su se za male i srednje projekte, što znači da je išlo ne samo za malo i srednje poduzetništvo nego i za lokalnu samoupravu i da se u biti moglo podizati po pitanju i i gospodarstva dobar dio sredstava koji se koristio nešto preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Tu poprilično sredstava je išlo za vodoopskrbu i odvodnju oko 11%, proizvodnju i uslužne djelatnosti 4%, promet i telekomunikacije 9%. Ali i ono što je bitno mali i srednji projekti a ovo šta bi morali i mogli koristiti u okviru sufinanciranja nacionalne komponente je u biti jedna poluga, jedna ključna poluga u biti, ne samo za državu, više za malo i srednje poduzetništvo, posebno lokalnu samoupravu da bude poluga koja će preko posebnog HBOR-a i osigurati, da bi se sredstva mogla zaista povlačiti iz europskih fondova. Jer smo svi svjesni da u ovom trenutku ne samo zbog većih kamata komercijalnim bankama nego zbog načina funkcioniranja samog sustava plaćanja kod povlačenja sredstava europskih fondova najčešće posebno za lokalnu samoupravu i poduzetnike najveći je problem osigurati svoj dio komponente, odnosno onaj dio udjela a tek poslije se sredstva mogu povući. Znači Europska investicijska banka nije više europska banka samo nego ona je Hrvatska banka, članstvom u, ulaskom u Europsku uniju mi smo postali i dio i uplatitelj kapitala i rezervi Europske investicijske banke, kolega Šuker. Ja se nadam se vi po tom pitanju samnom slažete. Prema tome Klub Hrvatske narodne stranke podržava ovaj Prijedlog ugovora i vjerujem da ćemo ne samo 300 milijuna eura koje je predviđeno u prvoj tranši nego ukupno 600 milijuna eura što prije moći iskoristiti kroz pripremljene projekte. I nadam se bude li trebalo povlačiti još vjerujem da će se time, tim samim činom pokazati u biti i uspješnost povlačenja sredstava iz europskih fondova. Hvala. Imamo prijavljene dvije replike. Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa čisto zbog zapisnika i da to kasnije ne miješam u svoju raspravu, kolega Gjurković Hrvatska je već dugi niz godina suvlasnica EIB-a. sa jednim vrlo malim uvjetom i ministar financija je već dugo godina guverner u EIB-u. Dakle vi imate dvije institucionalne banke, imate Europsku banku za obnovu i razvoj i Europsku investicijsku banku, da je Hrvatska kao i mnoge članice Europske zajednice vlasnik i suvlasnik. Druga stvar, Hrvatska već dugi niz godina na razno raznim projektima surađuje sa Europskom investicijskom bankom a najsnažnija poluga je bio HBOR i Ministarstvo regionalnog razvoja gdje su dva projekta EIB1, EIB2 završeni, međutim nažalost ta Vlada je zaustavila jedan vrlo bitan i važan projekat a to je projekat EIB3. Možda vam se omaknulo ali čisto zbog zapisnika Hrvatska je već dugi, dugi niz godina

ciljevi koje želimo postići ovim ugovorom a to je da će se osigurati sredstva za nacionalne doprinose za sufinanciranje projekata iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Europske unije koji proizlaze iz operativnih programa konkurentnosti i kohezije 2014. do 2020. godine. I u tom ugovoru prije svega je specifikacija projekata izvještavanje koja govori o opisu, govori o općim odredbama gdje su definirane prihvatljive kategorije, izuzeća i naravno isključeni sektori u tom dijelu. Ali ono što je definirano da će korisnici

I kada se vide prije svega u obrascima koji trebaju biti ispunjeni i kriteriji koji trebaju biti napravljeni da se dobiju ta sredstava da li mi imamo tu sposobnost, odnosno tu na neki način snagu da i na najnižoj razini uspijemo dobiti ova sredstva. Sad je loptica od strane Vlade na drugoj strani stola, onima koji trebaju koristit ta sredstva. Znači da li imamo snagu i sposobnost da ta sredstva iskoristimo? Hvala. Odgovor kolega Borić? Izvolite. da bi sve projekte koji vjerujem da su pripremljeni prema svim analizama i pokazateljima, posebno Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i ovo je ona ključna komponenta posebno vama u lokalnoj samoupravi koja bi trebala osigurati ona sredstva koja vi realno u proračunu ne možete osiguravati za projekte i povlačenje iz strukturnih fondova. Naravno da ova sredstva će koristiti i država u određenom segmentu, a mislim da je ovo ključno kao poluga za lokalnu samoupravu za sufinanciranje nacionalnog segmenta jer lokalna samouprava, svjesni smo, nije u ovom trenutku kapacitirana financijski da bi mogla to pokrenuti i to je mislim jedna od najvažnijih stvari i stavki ovoga ugovora.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra. Pa jedna ustvari vrlo interesantna tema koju ćemo mi obradit na poprilično tehnički način jer kad budemo u sljedećih nekoliko dana raspravljali o izvršenju proračuna onda ćemo vidjeti da iznos sredstava povukla je bio izuzetno mali i kad pogledate određena izvješća koja će vam biti i kad bude Izvješće o HBOR-u 2014. onda ćete vidjeti da najveći problem kako države, jedinica lokalne regionalne samouprave i privatnog sektora, ona praktički sredstva s kojima bi se financirao projekat koji će bit sutra vraćena iz Europske unije. točka je s jedne strane tehnička, s druge strane nije. Očigledno da ima nerazumijevanja oko toga što je … što EBRD, još tu treba dodati Svjetsku banku.

gledajući metodologiju i statistiku krediti institucionalnih banaka se vode na jedan drugačiji način, ne računaju se u istoj godini kao dug nego tek kad dolaze tranše i s te strane je povoljnije. To su obično dugoročni krediti na 30-ak godina s tim da je poček između Međutim, prije 7 ili 8 god88na krediti EBRD-a i EIB-a nisu bili interesantni Hrvatskoj državi iz razloga što su njihove kamate bilo relativno visoke u odnosu kako su bile komercijalne kamate i tada i EIB i EBRD su se prebacili na neka druga tržišta, praktički uopće nisu bili prisutni tamo 2008. i 2009. na području Republike Hrvatske. Međutim, mi smo preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj sve ove godine uspjeli razviti programe gdje su se određeni programi Vlade i ministarstava, a isto tako i jedinica lokalne samouprave sa namjenskim sredstvima financirali po daleko povoljnijim kamatama nego što je to bilo moguće iz bilo koje druge banke osigurat sredstva. Međutim, spomenut ću nešto, vjerojatno će kolega Borić kasnije u pojedinačnoj raspravi više o tome govorit pa ne bih ja htio puno o tome govorit, a to je program EIB 1, EIB 2 i EIB 3. Program EIB 3 je zaustavljen. Onaj tko nije imao prilike dobit sredstva iz tog programa i riješiti možda ključne infrastrukturne ili da tako kažem društvene objekte na području svoje jedinice lokalne samouprave ne zna koji je to bio važan projekat tamo negdje od 2005. pa na ovamo. I nije mi jasno zašto je program EIB 3 zaustavljen, iskreno govoreći nije, ali dobro da je ovaj kredit sklopljen bez obzira što se radi o 300 milijuna eura. Ja se iskreno nadam da će on biti nešto što će natjerat i Vladu, a i jedinice lokalne samouprave da budu efikasniji u iskorištavanju sredstava europskih fondova mi naprosto ovdje u ovom saboru moramo govoriti svaka lipa koju vučemo iz fondova Europske unije je lipa manje rashoda na državnom proračunu, na proračunu jedinica lokalne samouprave. I mislim da je krajnje vrijeme da prije svega mi kao zastupnici u ovom domu počnemo govorit na takav način iz jednostavnog razloga da hrvatski građani i hrvatska javnost to shvate, a ne da se politički prepucavamo. Jer gledajte, mi možemo pričat što god hoćemo o izvršenju proračuna za prošlu godinu, umjesto predviđenih 4 i još nešto milijarde kuna povučeno je samo 2 milijarde i 400. Prema tome, milijarda i 800 nije povučena. I može sad netko pričati mi ovako, mi onako, mi gore, mi dole, mi lijevo, mi desno, ali ti novci nisu došli i gledajte, oni ako nisu došli u 2014., a mogli su se povuć u 2014. Ako gledate proračunski način razmišljanja oni su praktički za Hrvatsku izgubljeni, mi ćemo u 2015. potrošiti niz energije, niz kapaciteta da bi povukli tih milijardu i 800 i praktički mogućnost korištenja financiranja vlastite komponente iz nekih drugih izvora za 2015. koristit ćemo ono što nismo napravili 2014. I zato kažem ova jedna tehnička točka po meni zaslužuje daleko više pažnje iz jednostavnog razloga da sami sebe pogledamo i da vidimo gdje smo, koliko jesmo spremni, koliko nismo. EIB 1, EIB 2 i EIB 3 su trebali bit na određen način uputa jedinicama lokalne samouprave koje imaju slabiji proračunski kapacitet da se nauče raditi projekt ili da se nauče tražiti. A tko će im pomoći da izrade određene projekte, da riješe određene infrastrukturne ili društvene projekte projekte na svom području, tu prije svega mislim na ambulante, škole i slične institucije. Ali kažem evo ga točka koja će proći tako, mi ćemo je kao klub u svakom slučaju podržati jer mislim bilo sad politiziranje ovakvo ili onakvo bi bilo naprosto smiješno, jer svaki načelnik i gradonačelnik i župan jedva čeka situaciju da dobije ove novce. Ja se iskreno nadam da se neće dogoditi sa ovim novcima kao sa onim novcima koji se dogodilo u Ministarstvu gospodarstva je 2009. rečeno da nema novaca, a onda je raspisan natječaj. Jer mislim da konačno u Hrvatskoj trebamo gledati projekt kao projekt, njegovu kvalitetu, da povučemo te novce jer onda nećemo davat novce iz vlastitog vlastitog proračuna, a tek onda gledati koja je politička opcija na vlasti u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. I dozvolite mi da završim s nečim što naprosto smatram da je vrlo bitno. Na HBOR se u posljednje vrijeme počelo nabacivati puno blata. Da nije HBOR imao kvalitetnu i dobru suradnju sa EIB-om vjerujte mi kolegice i kolege bez obzira što tko govorio i mislio o tom HBOR-u država danas ne bi dobila ovakvu ponudu kamatne stope uz 1,3%. Zašto? Zato što odlična suradnja u proteklih petnaestak godina HBOR-a i EIB-a i Ministarstva regionalnog razvoja i EIB-a je naprosto dovela do toga da mi u ovom kreditu imamo dobar rejting. Dobro, neki drugi dobivaju 0,7, 0,8 ali u odnosu na sve skupa ovo je sjajan start za sve one skupa koji će vraćati kredit. I druga stvar, vrlo bitno da je ta kamatna stopa fiksna. Ja se iskreno nadam gospodine zamjeniče ministra da onaj rast EURIBOR-a neće utjecati na ovaj dio, nego da će stvarno s obzirom da ste upotrijebili onu jednu riječ koja meni baš ne daje sigurnost da izmjenom i rastom EURIBORA se kamatna stopa neće povećati. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Imamo dvije replike, Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Šuker, dobro ste ovo spomenuli vezano za EIB tri i meni dan danas isto nije jasno zašto se odustalo, jer su lokalne samouprave napravile sve poslove koje je trebalo. Čak su bili sklopljeni ugovori na temelju odluka koje su recimo Hrvatske vode poslale lokalnim samoupravama za infrastrukturu, pa su lokalne samouprave, odnosno komunalna društva raspisala natječaje, sklopile ugovore, a onda najedanput je nastala šutnja. nitko nikada više nije odgovorio što se je dogodilo, zašto se je odustalo i da li će se ti programi i ti projekti moći realizirati iz nekih drugih sredstava. Tako da je stvarno dobro da u ovom trenutku dok se raspravlja o ovom novom kreditu koji je svakako dobro došao kao što ste i rekli s tim uvjetima, ali svakako treba upozoriti na problem koji je bio da se ne bi takvi problemi događali i u buduće i da opet zbog nekih državnih tijela, državne birokracije ili državnih firmi ne dođe opet do ovakve situacije gdje su napravljeni troškovi i gdje se dan danas neki projekti nisu realizirali koji su bili planirani iz tih programa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Šuker, izvolite. **Šuker, kad kažete da ćete smanjiti proračun za toliko i toliko a niste ga dobro proučili i vidjeli u principu gdje možete smanjiti onda krenete …/Govornik se ne razumije./… I kad pogledate što se prvo sasjeklo u proračunu, sasjeklo se taj EIB tri i ostali projekti u Ministarstvu regionalnog razvoja, sasjekle su se sve moguće ne materijalni troškovi, nego investicije u opremu, u osnovnom, srednjem školstvu i sasjekle su se sve investicije u zdravstvu za aparate. I budimo iskreni s obzirom na tehnološku koja danas vlada u svijetu to ćemo vrlo skupo platiti ali tek za dvije ili tri godine. Dakle, na jedan nekritičan način išlo se sasjeći jedan program koji je mogao biti dobra škola i dobar uvod za iskorištenje sredstava EU fondova. EU fondova. Zato pogledajte samo poziciju u izvršenju proračuna, pa ćete vidjeti imate rebalans proračuna negdje početkom 12 mjeseca i tamo se kaže da će pomoć izvana biti negdje oko 4 milijarde i 200 i onda je to skresano na 2 milijarde i 400 milijuna kuna. To je samo potvrda građani Hrvatske mi ove godine nismo uspjeli povući milijardu i 800 milijuna kuna iz EU fondova. A da je išao EIB tri ja garantiram da određeni projekti iz jedinica lokalne samouprave bi prošli. I na kraju krajeva iskreno govoreći sa tim gotovim projektima bi se nešto događalo i možda bi gospodarski pad bio nešto manji, možda za 0,1 postotni poen manji. Nije bitno koliko, ali bi bio drugačiji i mnoge građevinske tvrtke bi drugačije izgledale. Prema tome, kad sad zbrojite sve Godišnje izvješće HBOR-a, Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, dodate mu ovaj Zakon o zajmu onda je sve jasno. Tu nema ni politike, ni politikanstva. To su činjenice takve da na žalost nismo uspjeli povući ono što nam je bilo na stolu. I definitivno je da ćemo u 2016. kaskati nekakvih

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega apsolutno se slažem da vama, sa vašom definicijom koju ste iznijeli a to je da …/Govornik se ne razumije./… konačno trebamo definirati na način da sredstva dobiju programi, projekti koji su dobro definirani temeljem argumenata, kvalitetnih programa i projekti koji prije svega stvaraju neku novu vrijednost, a to su vrijednost koju generira jednu razvojnu i to gospodarsku komponentu. Naglasak je na konačno. Razumijem zbog čega, zato jer baš ovi programi EIB jedan, EIB dva koji su korišteni u tom dijelu mogu reći da sam ja mogao samo sanjati o njima kao gradonačelnik svoga grada, mada sam imao sve programe i projekte, nisam mogao dobiti ta sredstva iz EIB-a naročito putem Hrvatskih voda ili Ministarstva regionalnog razvoja. I kao status brdsko-planinskog područja nisam mogao dobiti ta sredstva, da ne govorim zbog čega. Istekle su mi građevinske dozvole koje sam imao. Istovremeno sam koristio sredstva iz INTEREGA, CARDS-a, PHARE iz fondova EU koji su prepoznali tu kvalitetu projekta i naročito razvojnu komponentu. I da, zaista nam treba Hvala. koristimo na način da stičemo zaista nove vrijednosti koje implementiraju razvoj. Da se opet ne dogodi da takva sredstva dobivaju lokalne uprave ili gradovi koji imaju 50 do 100 milijuna a manje sredine koje imaju 5 milijuna kuna ukupni proračun nemaju kapaciteta da to koriste. To je šteta, trebamo sve snage uključiti u to da zaista ta sredstva iskoristimo. To nam je neću reći zadnja šansa da u ovom dijelu ne trošimo svoje proračunska sredstva koja su manjkava nego da koristimo ovakva kvalitetna sredstva. Hvala. Odgovor, kolega Borić. bili na lokalnoj razini, i vi ste još uvijek to danas, i da naprosto kad čovjek radi u operativnom dijelu onda neke stvari ne može drugačije gledati. Međutim, ja sam spomenuo ovaj natječaj u Ministarstvu gospodarstva iz jednostavnog razloga, neću reći da možda toga nije bilo ni prije, neću to reći, ali ovo su notorne činjenice. Kad netko kaže da je uredio zemlju onda istovremeno podijeli kredite prije nego što je raspisan natječaj je nešto što je naprosto smiješno. Ali pustimo i to na stranu. Govorimo o ovom kreditu gdje naprosto on mora biti na određeni način i trening svima onima koji nisu u stanju na ovaj ili onaj način povući sredstva da ako imaju dobre projekte da se novci nalaze u Bruxellesu, a da Hrvatska vlada mora naći mogućnost ne samo preko EIB-a nego i preko HBOR-a pa na određeni način i poslovne banke zaintrigirati da sudjeluju u financiranju ovakvih komponenti jer na kraju krajeva vi te novce dobijete za godinu ili dvije dana natrag uz nekakvu kamatnu stopu recimo možda malo veću od 2 ili 3% i nemate nikakvog rizika. Jer onog trenutka ako je odobren vam taj projekt onda je sigurno da ćete dobiti te novce. Prema tome, dakle naprosto kroz ovaj kredit trebamo gledati kako se možda svi drugačije trebaju u Hrvatskoj ponašati i tamo gdje nema mjesta politici i politikantstvu naprosto ga nema. Ali ponavljam, ovo što se dogodilo kolegici Branki

Pa evo da i ja nešto kažem s obzirom da ne treba se držati Poslovnika gospodine potpredsjedniče kao pijan plota jer ovo što ste danas napravili nije u redu, a činjenica da će o ovoj točki dnevnog reda raspravljati saborski Odbor za regionalni razvoj tek sljedeću srijedu dovoljno govori o tome kako ovaj Hrvatski sabor radi. Ne vidim svrhe ni smisla da mi to raspravljamo za 7 dana kad je točka evo prošla konačno čitanje i bit će očito i usvojena u obliku kakvom je i predložena. Jer činjenica jest, a to je evo sada potvrdio kolega Šuker, da izvršenje Proračuna za 2014. pokazuje da smo mi kao siromašna država možda najbolja članica EU, lijepo ih financiramo i prošle godine minus u odnosu uplaćenog i povučenog po ovome što kaže kolega Šuker gotovo milijardu kuna. Pa što priječi tu EU da nam onda lijepo ponudi jedan zajam, zajam EIB-a i znači i znači mi njima lijepo novac, oni nama zajam i svi sretni, svi plješćemo i tako treba shvatiti. Jer već tri godine upozoravamo na ono što se događa u Ministarstvu regionalnog razvoja, a to je najprije smanjenje svih stavki tog ministarstva koje je trebalo biti pokretač, motor razvoja, pogotovo ruralnih područja, sredina koje imaju teškoća u razvoju. I taj proračun je u tri godine pao sa milijardu i 200 2012. na svega 700 milijuna kuna 2015. sa konstantnim padom. U rebalansima to ministarstvo gotovo svake godine skine nekakvih stotinjak milijuna kuna na kraju godine nepotrošenih sredstava. U to ministarstvo hodočaste svi načelnici, gradonačelnici ali kad dođete u prvom, drugom, petom, sedmom mjesecu pozdrave vas lijepo, ugoste i kažu novaca nema, a onda otpišemo na kraju ili poklonimo državnom proračunu ili vratimo u državni proračun kažem 100-njak milijuna kuna. I onda dolazimo do ovakvih stvari. Vi ste počeli govoriti o zajmu EIB 3. Osobno sam vodio pregovore i imali smo puno muke da dođemo do takvog jednog zajma. Vremena su se promijenila, prijašnje priče tj. zajmovi koje smo uzimali od Razvojne banke Vijeća Europe, od EIB-a nisu bili tehnički toliko zahtjevni, ponudili su nam mogućnost da kao razrušena država nakon rata obnovimo i stambene kuće, znači stambene objekte, da riješimo društvenu komunalnu infrastrukturu i zato su nam davali zajmove koji su bili u financijskom dijelu ponešto težih karakteristika. Ali su kažem u tehničkom smislu bili puno lakši. Od 2011. kada smo završili pregovore i kada smo 2013. kažem ušli u EU smanjili su se ajmo reći ti financijski kriteriji ali su se povećali tehnički koje treba ispunjavati da bi se uopće do sredstava došlo. I to je ajmo reći jedan put kojeg treba slijediti, ne treba biti protiv toga. Ali mi smo ovdje stalno postavljali pitanje na najavu ministra, bivšeg ministra financija pa i novog ministra financija, na ministra regionalnog razvoja da će ukinuti jedan zajam koji je uzet 2011. godine, zajam integralni razvoj lokalne zajednice, izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na otocima i priobalju. Isti takav je bio i za kontinentalni dio RH. Radilo se o 25 milijuna eura zajma i 25 milijuna komponenti državi. Znači, sveukupno 50 milijuna eura ili 380 milijuna kuna. I to je bio silan problem za ovu Vladu, 380 milijuna kuna. Ali kad oni kažu uzmite 300 tj. dali smo odluku na 600 ali vi sad uzmite 300 to nije nikakav problem, već će to neka Vlada sljedeća pomalo vraćati. Jer kad pogledamo uvjete, a uvjeti su napisani, možemo se komparirati i utvrditi, zajam EIB 3 kažem 25 milijuna domaće komponente, 25 milijuna zajma poček 5 godina. Trebali smo ga početi vraćati 2017. godine. Rok otplate je 20 godina, sastavnice projekta, gradska obnova tu su spadale ceste, protupožarni putevi, prometnice, sve žive prometnice koje su se mogle financirati i čija se stanja moglo podignuti, javne usluge, škole, sportske dvorane, domovi zdravlja, domovi za starije osobe, kulturne ustanove. Druga sastavnica su bili vodoopskrba i odvodnja i upravljanje otpadom. A treća obnova luka na otocima i u priobalju. Znači sve ono što nas muči i sve ono što nam treba vrlo je jasno definirano kroz sve procese. Bili su prihvatljivi projekti do visine 2 milijuna eura, taman onoliko koliko treba lokalnim samoupravama da sa svojim sredstvima zajedno sa državom ponegdje i županijom zatvore financijske konstrukcije i nešto naprave. Za neke veće projekte od 15 milijuna eura trebala je biti posebna odluka banke, to vidimo i ovdje. Kamata 2%. Kad usporedimo s ovim, ovdje je kamata 1,3% fiksna, vraćamo svaku godinu, nema počeka, prava tranša 90 milijuna eura, valjda za ovu godinu da nadomiri sve potrebe vjerojatno države koju ona ima ali od sastavnica jasno piše što će se financirati, to je program, operativni program konkurentnosti i kohezija. Pa ovdje navode jačanje gospodarstva primjenom istraživanja inovacija, korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poslovna konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, klimatske promjene i upravljanje rizikom, zaštita okoliša i održivost resursa, povezanost i mobilnost, socijalna uključenost i zdravlje, obrazovanje, vještine i cijeloživotno učenje i tehnička pomoć. To je zajam za ove komponente i uspoređujući i jedno i drugo mi ne možemo biti protiv ovoga jer lokalnoj samoupravi treba svaka kuna, međutim nikako ne možemo dokučiti zbog čega se ukinuo zajam EIB kad je bio već u provedbi, krenuo je. Prva tranša je sjela 2012.na račun ministarstva i mogla se trošiti. Trebalo je osigurati godišnje između 30 i 40 milijuna vlastitih sredstava, a to se vraćalo u rebalansima, znači da je sredstava bilo ali očito da nije bilo volje. Dobili smo ukupno negdje nekoliko stotina prijavljenih projekata kojima su mnogi već bili određeni, poslana su pisma namjere, za neke pokrenuti sporazumi, svi projekti koji se ovih dana otvaraju otvara ih ova vlast su projekti zapravo i jedini projekti koji su napravljeni iz tog zajma EIB 3 jer su sufinancirani, jer je država jedino konkretno mogla pomoći lokalnoj samoupravi. I tada se to ukinulo, dođe ministar i kaže mi ćemo vam to ukinuti, to nema rezona, pa što ćemo mi kad imamo europske fondove jednostavno besplatan novac, bespovratan novac, što bi mi vraćali ili plaćali nekakve kamate. I onda shvatite da sustav tako ne funkcionira, ne funkcionira jer izvršenje proračuna za 2014.koja je bila prva cjelovita godina u EU pokazuje da smo mi neto uplatitelj a ne da smo neto korisnik i da od te priče očito nema ništa, od tih bespovratnih sredstava, ali onda možemo uzeti zajam od 300 milijuna eura sa mogućnosti 600 ako nam bude dobro išlo za ovaj operativni program. I sada se pitate gdje mi to idemo? Jer evo osobno u svojoj općini svjedočim 3 godine ne možete zatvoriti financijsku konstrukciju za izgradnju jedne male sportske dvorane u vrijednosti 12 milijuna kuna. koji god natječaj se javite nije jedan ne financira više od milijuna eura, ako slučajno prođete a ne možete proći jer u ovoj politici mi ili oni prolaze samo oni, ili SDP i onda se samo čudimo što opće …/Govornik se ne razumije./… možete se zadužit ako vam država da jamstvo, možete naći nekog investitora kroz javno privatno partnerstvo a takvih nema i možete staviti tu dozvolu koju imate u ladicu i onda čekati neka bolja vremena i da vas se neko sjeti. Jer jednostavno nitko nema nikakve garancije da vi nešto možete napraviti, a pogotovo je problem škole, znači ono što nam treba, škole, sportske dvorane, nekako ćemo se za ovo sve drugo snaći. Sve investicije sada idu isključivo vodoopskrba, odvodnja, odlaganje otpada sve ostalo minimalno, nekakva mala sredstva i nekakve priče pa se onda čudimo kad dođemo ovdje na izvješće o apsorpciji ili iskoristivosti fondova EU što smo mi to radili prošlu godinu i zašto smo neuspješni. Nigdje gotovo nitko gotovo ništa da i ne radi jer jednostavno je nemoguće. I onda da vas država pomogne donese vam novi porez, novi Zakon o porezu na dohodak i uzme vam ono malo što ste imali tako da budete još kvalitetniji tj. u smislu financijski sposobniji da izvedete bilo kakav i najmanji objekt društvene infrastrukture. Ali očito da opće postaje sekundarno a da sada pojedinačno pogotovo energetska učinkovitost to je vrlo lijepa priča, vidimo i sami 1900 zahtjeva imamo samo za fasade, za ove ove prozore i za bravariju i za sve ostalo što treba i to će građani korist, pa zašto ne bi uzeli 80%. Ali opća korist tamo gdje mi moramo napraviti školu e za to sredstava gotovo da i nema ili su gotovo sva ukinuta. Hvala lijepa.

o ruralnim područjima, o teškoćama s kojima se susreću svakodnevno i potrebama naravno sa ciljem podizanja kvalitete života u tim područjima, očuvanja tih ruralnih područja i ja sam jedan od tih koji je ovdje uporno govorio, uporno se javljao i ja sam u onom kontekstu poljoprivrede ali više sam evo izgubio i glas i volju a nažalost evo sve više istomišljenika da je moja dijagnoza bila točna. Ali naravno govorim u onom djelu gdje se je trebalo više učiniti i prošli tjedan smo govorili o vodi za ljudsku potrošnju, o zdravstveno ispravnoj vodi za ljudsku potrošnju i u tom djelu se sad kaže prisutnost radioaktivnih tvari u vodi i oni pravilnici i sve to skupa stoji, ali mi se susrećemo u mnogim ruralnim područjima npr. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gdje je ispod 50% priključenje na javnu vodoopskrbu, ispod 50%. Nema tu radioaktivnih, tu su nitrati, tu su sve moguće kemikalije koje naravno štetno utječu na zdravlje ljudi i to sigurno zahtjeva i zahtijevalo je dakle i intenzivne radnje i mnogi su ljudi ulagali napore, napore da i osmisle i projektnu dokumentaciju i ona komunalna poduzeća su krenula u određene projekte i sada …/Govornik se ne razumije./… dolazi sama. E u međuvremenu je ovaj Zakon o gradnji stupio na snagu i sada će mnoge te dozvole, gotove su, biti biti će ih više kao da nisu ni bile. A mnoga su i sredstva uložena itd.. Evo to govorim samo da oslikam stanje. Da ne govorimo o ŽUC-evima, o cestama, govorili ste o prometnicama. Pa ceste su u katastrofalnom stanju i još im se smanjuju, još im se smanjuju sredstva. Evo to sve govori dakle u prilog toga da su ruralna područja zaboravljena i ostavljena

Nešto nije bilo dobro, ali dobro. Kolega Milinković je u potpunom pravu. I problem je što, recimo on je govorio o vodoopskrbi a ovaj operativni program konkurentnost i kohezija jednostavno to ne akceptira. I ovih 300 milijuna eura neće riješiti njegove probleme vodoopskrbe. To mogu vjerojatno Hrvatske vode ali Hrvatske vode nisu uzimale zajam jer su one financirane lijepo iz naših taksi koje mi plaćamo. I prošle godine su oni podigli onu čuvenu za korištenje voda, naknadu za 100%. To se nikada nije desilo. Na gotovo 4,5 kune, sa 2 kune i nešto na 4,5 kune. Uzeli nekoliko stotina milijuna kuna hrvatskim građanima i kažu to je za povrat sredstava, tj. za udio države u I opet ta voda i vodoopskrba dođe samo do oni ili mi, kako oni kažu, uvijek do njih dođe. I sve manje ili gotovo nikako do ove druge strane. I jednostavno dešava se da je ovo što je bilo bez vode i ostaje bez vode ako je HDZ na vlasti. I tražiti će se vjerojatno novi načini da se to riješi. Jer što reći kažem, zovemo se, ovaj program operativni konkurentnosti i kohezija a niti konkurentnosti a pogotovo kohezije, pogotovo u hrvatskom narodu ne postoji. I mi jednostavno

Kolega Boriću, dakle u pravu ste što se tiče visine ovoga kredita. U pravu ste što se tiče EIB-a 1, EIB-a 2 a nažalost ste u pravu što se tiče EIB-a 3. Međutim, danas kada govorimo o ovome onda treba vidjeti što se u proteklih 10-ak godina, tamo od 2004. na ovamo kroz program EIB 1, EIB 2 napravilo i da li bi te jedinice lokalne samouprave imale tu određenu da tako nazovemo društvenu infrastrukturu a i komunalnu infrastrukturu da nije bilo toga programa. Ne bi imale sigurno. Međutim zašto se prekinulo sa EIB-om 3? Zato što naprosto sve što je bilo prije nije valjalo ništa. Sada je trebalo krenuti sa nečim novim. I ti s tim, kada se krenulo s tim nečim novim, nažalost hrvatski građani nisu dobili ništa. Tj. jedinice lokalne samouprave nisu dobile ništa jer kada pogledate današnji proračun Ministarstva regionalnog razvitka i kada pogledate nekada taj proračun to je nebo i zemlja. I tko u konačnici plaća cijenu? Plaćaju hrvatski građani. Međutim, vrlo interesantna je ova priča sa Hrvatskim vodama. ne razumije./… uvedu određenu naknadu, te naknada za razvoj, te naknada za ovo, te naknada za ono, međutim, oni godišnje ubiru negdje 2 milijarde, 2 milijarde 700, 2 milijarde 800. Nikada se u ovom Visokom domu nije potegnula ozbiljnija rasprava o financijskom planu Hrvatskih voda. A znate zašto? Zato što je on izvanproračunski korisnik i uvijek se ta rasprava vodi u sklopu ili usvajanja proračuna ili izvršenja proračuna. I onda svi potroše vrijeme na proračun, eventualno se dotaknu malo cesta a Hrvatske vode nitko živ nikada ne takne. Međutim, kada bi vidjeli malo koja je osnova za njihove prihode onda bi vidjeli koji su to parafiskalni nameti i onda nam se dogodi Gunja, dogodi nam se Čička Poljana, dogodi nam se Letovanić, dogodi nam se niz drugih stvari a sve je to nešto što se plaća silne stotine milijuna godišnje za održavanje. E pa sada… …/Upadica: Hvala.

imamo i primjedbi. A stalno nas muči taj EIB 3 zašto ga je netko ukinuo kada je imao odlične uvjete. Trebali smo ga početi vraćati tek 2017. Trebalo je samo ostaviti 30-ak milijuna kuna državnih sredstava i mogli smo pokrenuti gotovo 70 do 90 projekata u priobalju i na otocima, operativa je mogla nešto raditi i mi smo svi zajedno mogli nešto napraviti. I nije bilo potrebe za time kada su uvjeti i bolji nego što sada uzimamo. Razumijete me što hoću reći? E sada, govorite o Hrvatskim vodama. Mi imamo praksu znači kada zajam uzmu Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, ne treba o tome raspravljati, to riješi Vlada s druge strane Markovog trga. 200 milijuna eura, 300 milijuna eura, milijardu obveznica, milijardu eura obveznica to sve riješi Vlada tamo, ne treba o tome. Mi ovdje možemo o 25 milijuna eura. Evo ovo je do sada najveći zajam koji je ikada raspravljen ovdje u Hrvatskom saboru, barem koliko ja znam. 1 je bio vrijednosti 150 milijuna eura za obnovu ratom poharalih područja, pa su se kasnije uzimali i drugi zajmovi ali su bili nešto manji, ako se dobro sjećam. Znači ovo je nešto što nas svih treba interesirati i zadužuje nas na sljedećih 25 godina. Vraćati će se godinama i godinama, povećati će nam se javni dug i …/Govornik se ne razumije./… spremni. Možda bi o tome trebali raspravljati, kažem o zajmovima javnih poduzeća. Ovo što vi kažete, možemo malo unutar rasprave o izvršenju proračuna ili samom proračunu. A ovaj Dom, kažem nema priliku raspravljati o tim silnim novcima koji se uzimaju tamo i onda imamo politiku kakva se vodi. Mislim da ne bi trebalo podcjenjivati ovaj dom i da bi ipak trebao u nekim budućim vremenima ovdje voditi glavne rasprave o svim tim zajmovima jer nas svih jednako tište i svih jednako će kačiti, pogotovo zato što smo dosegli javni dug koji je do sada najveći ikada u povijesti Republike Hrvatske. Hvala. Tomislav Klarić replika, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Borić, i vi i ja a i mnogi ovdje koji smo operativno svak na svom području odrađivali projekte koristeći se sredstvima EIB-a dobro znamo koliko su bili korisni i što se sve s njima odradilo i definitivno u to vrijeme nije bilo s tim sredstvima podjele na ovo kako ste vi rekli mi ili oni. Ali ova vaša teza mi ili oni ja ću dati jedan svjež primjer na primjeru Fonda za energetsku učinkovitost gdje je jednom gradu odbijeno sufinanciranje projekta zbog toga što nije dostavio dokaz da je objekt postojeći, a u dokumentaciji je i uporabna dozvola tog objekta od '85., projektna dokumentacija iz koje vidimo i katastarska čestica na kojoj je vidljivo da je taj objekt tamo izgrađen. Kad je data punomoć odvjetniku da napravi uvid u spis ostalo se zatečeno jer se to provodi na način da se čak ni ne vodi zapisnik o tome na koji način se pregledava dokumentacija i odobravaju sredstva i uputa o pravnom lijeku je da se može krenut na upravni sud i krenut će se na upravni sud, ali ne samo za taj slučaj nego općenito za sve da se istraži na koji način se ta sredstva raspodjeljuju. Međutim postoji ona poslovica da dugotrajna pravda ustvari je velika nepravda, poznavajući kako se to sve kod nas rješava i definitivno ova vaša teza mi ili oni stoji. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Pa mi smo o toj tezi nešto govorili nedavno na tiskovnoj konferenciji kolegica gradonačelnica Vodica, a bilo je vezano uz natječaj za ekološku rasvjetu. Iskustvo jasno sve piše, treba predati do tada 9., gradonačelnica dođe, preda svoju kompletnu dokumentaciju i oni kažu stotinu i neka si po redu, sve je već iskorišteno. Onda dobije pisani odgovor koji kaže sasvim nešto drugo, da 9. ništa nije bilo gotovo nego da se sve raspoređivalo između 11. i 17. u mjesecu i da su svi bili u konkurenciji ali su prošli samo odabrani i onda naravno ministar koji je nadležan za to kaže vi ste ljubomorni na nas, mi radimo odlično. Naravno da radite odlično za vaše lokalne samouprave, ali ovo u državi žive i gradonačelnici i načelnici i građani koji su i u drugim strankama i u drugim sredinama i ne bi bilo dobro da se to tako nastavi i dalje jer jednostavno svima je potrebna pomoć države, a to je jučer rekao i sam premijer. Otvaramo je jedan dječji vrtić i rekao da je ova država silno centralizirana i da bi takve projekte trebala raditi lokalna samouprava sama. Kako će ih sama napraviti ako nema sredstava? I da bi to oni mogli, ova vlast donese izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i uzme sredstva lokalne samouprave upravo da bi lokalna samouprava mogla sama izvoditi takve projekte, ali to nema veze s logikom ni jedno s drugim. Jedina istina je da je ova država centralizirana i da bez centralizirane države lokalna samouprava ne može napraviti gotovo apsolutno ništa ako nema proračun minimalno između 70 i 80 milijuna kuna pa naviše, tada nešto malo može. Sve ovo ispod toga gotovo da ništa ne može i to je jedina istina. I treba reći da ova vlast ipak koliko god se klela u decentralizaciju uspjela je centralizirati gotovo sve postupke i sve institucije i sva sredstva tako da jednostavno mi na lokalnoj razini gotovo više ne možemo… Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Borić, u vašem izlaganju dotakli ste se svakako i lokalne samouprave. Neću sada govorit mi ili oni, ali činjenica je jedna, da doista i ova Vlada predvođena onim ljudima koji sjede ovdje u Hrvatskom saboru, konkretno iz Požeško-slavonske županije predvodnik SDP-a, konkretno pored Vlade koja uskraćuje sredstva i rasterećuje svoj proračun na teret jedinica lokalnih samouprava čini sve da upravo u konkretnim programima i projektima otežava situaciju gdje utječe na direktore, na ministre. Konkretno Ronko iz Požege koji uskraćuje svaki projekat Požeško-slavonskoj županiji zato što načelnici i gradonačelnici koji dolaze iz HDZ-a jednostavno obnašaju vlast u svim jedinicama lokalne samouprave. Dakle SDP-a nema nigdje. Pa da li je to da li je to borba na jednoj političkoj sceni i razini, o tome ne želim govorit, ali u svakom slučaju želim reći da ova Vlada i to puno puta govorim rasterećuje svoj centralni proračun na teret jedinica lokalne samouprave. Govorit o EIB-u 1, 2, 3 i svim onim kapitalnim investicijama koje su išle u proteklim godinama mi svi skupa koji smo čelnici u jedinici lokalne samouprave bili znamo koliko je to bilo na dobrobit jedinice lokalne samouprave. Slažem se da nije moguće u godinu dana ostvarit sve ove projekte koji se tiču strukturnih fondova, ali tri godine doista nismo ništa ostvarili i mi smo doista u jedinici lokalne samouprave, konkretno u gradu Pleternici ima pripremljeno 300 milijuna projekata, projekata, a mi jednostavno ne možemo participirat nigdje jer jednostavno sredstava nema. A ovo prethodno što sam govorio je posebno zabrinjavajuće jer ovakvi čelnici čine štetu Požeško-slavonskoj županiji, čine štetu gradovima i općinama, pa da li jesu oni jednostavno i gdje pripadaju ja doista ne znam, ali mislim da im nije mjesto u Saboru nego na drugim mjestima. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ne znam kolega Lucić, ako to kolega Ronko radi recite mu da to više ne radi ako ne možeš pomoć onda barem nemoj odmoć, barem je to nekakvo pravilo. To nije u redu jer činjenica jest da lokalne samouprave danas imaju podosta građevne dokumentacije. Mi smo imali jedno razdoblje 2004./2008. kada nije bilo prostornih planova, kada se tjeralo lokalne samouprave da donose prostorne planove, problema da se novaca na neki način i bilo i imalo ga se ali nije bilo dovoljno projekata, pa je to onda dostizalo jedno drugo. Međutim, danas imamo činjenicu sasvim obrnutu. Danas ima puno projekata i građevinske dokumentacije koja je spremna, a nema novaca. I onda su nas svi okrenuli prema Europskoj uniji i tim fondovima, ali tamo očito ne štimaju stvari. Jer svatko pozdravlja projekt ne znam u Karlovcu, u Osijeku, odvodnja, deseci milijuna eura ali imamo mnogo malih lokalnih samouprava na kojima kad se apsorbira taj veliki dio sredstava za njih gotovo ne ostaje ništa. I mi pokušavamo stizati hajmo reći sa velikim investicijama da se što više novaca iskoristi, ali nam ostaju na repu onda oni mali koji na kraju, na žalost ne dobivaju ništa jer je sve unaprijed raspoređeno na sve velike projekte. I mi to možemo razumjeti, ali nije li to, to ne bi trebalo biti konačno rješenje, treba ipak pomoći i ovim malima s tim više što novi Zakon o regionalnom razvoju njima donio nije ništa. Onima u Gorskom kotaru uzeli ste 50 milijuna kuna, jednostavno obećali im nekakav fond poravnanja. Pitajte ih danas jesu li dobili i kunu, šesti mjesec je od te te priče i od tih silnih priča kako će se sve to nešto iznivelirati i vratiti onoliko koliko …/Govornik se ne razumije./… Ništa nisu dobili. Proći će i godina, ostat će samo u minusu 50 milijuna kuna i oni više ne mogu funkcionirati na temeljnim, osnovnim stvarima kao gradovi i općine. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću, u završnom dijelu svoga obraćanja spominjali ste uzimanje novaca lokalnoj samoupravi. Ja ću se isto tako malo referirati na tu temu s obzirom da i potpredsjednik dolazi iz lokalne samouprave. Pretpostavljam da mu je to blisko i poznato, pogotovo u ovoj tekućoj 2015. godini. Kako se pune proračuni jedinica lokalne samouprave temeljem izmjena Zakona o DUDI-u iz sedmog mjeseca 2013. temeljem kojega smo mi, na čijim prostorima se nalaze objekti pod ingerencijom MORH-a uskraćeni za komunalnu naknadu. Isto tako, temeljem zadnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak sve jedinice lokalne samouprave, znači imaju problema i dišemo na, praktički na škrge. Spominjali ste mi i oni, odnosno ukidanje EIB-a tri, pa dali ste vrlo jednostavan odgovor. Znači oni su donijeli takvu odluku jer se radi o nama s obzirom da u većini jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske zna se kojoj stranci pripadaju čelnici jedinica lokalne samouprave. Hvala. Hvala. Odgovor kolega Borić? Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Kutija, što se tiče poreza na dohodak sada se u državi dešava ono čemu svjedočimo kod građana Republike Hrvatske a to su blokade, tj. nemogućnost da sada uredno servisiraju svoje obveze koje su do prošle godine nekako uspijevale jer su im uzeti određeni, izmjenama zakona ostali su, nećemo sada govoriti hajde uzeti. Ostali su bez dijela sredstava koje su uredno mogli planirati jer znamo kad je donesen zakon, a onda imamo situacije da i ono što se moglo nekada platiti danas sve teže ili nikako. I sada onda dolazi na red blokada pravnih osoba, blokada građana, a onda i cijelog sustava u cjelini. Što se tiče EIB-a tri tu se ne bih složio sa vama da su tu bili sredstva raspoređena mi ili oni kako vi kažete, ne sredstva. Ova činjenica da je EIB krenuo i da je realizirao ja mislim 7 projekata samo u lokalnim samoupravama gdje je SDP na vlasti govori da je upravo njima, da su tu sredstva bila za svih jednako jer su svi dostavljali projekte. Poslana su pisma namjere u preko 60 lokalnih samouprava. Znači početak projekta je bio, banka ih je primila i odobrila projekte i podprojekte i mi smo tri godine ovdje upozoravali da se to ne čini. Ministar je najprije rekao da će možda vidjeti, pa neće i na kraju se ukinuo taj zajam koji je imao jednako povoljne uvjete kao i ovaj koji se uzima, ali je rješavao sve ono što je lokalnim samoupravama bitno na otocima i priobalju, a ne rješava ovo što rješava sada ovaj ovaj kao dio sufinanciranja gdje će država također morati dati barem desetak posto svojih sredstava jer i oni sami kažu 50% ćemo vam dati mi, a do 92 ja mislim posto vam dozvoljavamo udio fondova. Koliko će tko uzeti pokazat će vrijeme, ali ja mislim da dok ne završi ova izborna godina da od svega ovoga neće biti ništa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ovime smo završili sa replikama i završno obraćanje zamjenik ministra financija. Izvolite zamjeniče. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo vrlo kratko, tri činjenice. Nisam očekivao da će se ovako živa rasprava voditi unutar članova najveće opozicijske stranke, nadam se i vjerujem da i unutar stranačkih foruma isto tako imaju mogućnost međusobno razgovarati. Ostavimo šalu na stranu, nisam htio sa te strane prebacivati. Drago mi je da je i kolega Borić rekao da je ovo najpovoljniji i najveći zajam koji smo donijeli u ovome Domu, tj. kojeg ćete sudeći po stavovima klubova donijeti, tako da sa te strane i tehničke strane drago mi je da je po povoljnim uvjetima i da je sa te strane ugovoren. Moja zadnja rečenica u uvodnom slovu je bila da je promotor jedinica za provedbu ovoga projekta Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i sa te strane za ove sve teme koje smo odgovarali vjerujem da gospodin Grčić je vrlo često o tim stvarima razgovaramo. Ali kao što rekoh, dvije stvari koje ipak činjenično moramo potvrditi. Prva je činjenica da RH zaista jest od 1.7. i ulaskom u EU punopravna članica EIB-a, prije toga to nije bila. Imali smo ugovore koje smo imali, ali punopravna članica i na žalost gospodina Šukera guverner u EIB-u provjerio sam kod vaše šefice kabineta, sada šefice sektora za to da, da prvi guverner u EIB-u bio je gospodin Linić, drugi gospodin Lalovac. Ja sam drugi zamjenik guvernera, vi to na žalost niste bili. Intenzivna je bila suradnja sa EIB-om i prije i relativno dobra, ali nismo imali da tako kažem upravljačka prava sa te strane. Imamo neke uplate, ali to je činjenično pitanje manje bitno sa druge strane. Što se tiče ovoga o čemu se vodila najveća rasprava oko, dakle zajmova koji su bili uzeti i koji jesu sada uzeti. Dakle, govorim o 300 milijuna eura za ovo razdoblje sa mogućnosti još 300 milijuna eura čisto da dobijemo gabarite. Puno je bilo kritike oko toga zašto je EIB tri ukinut. Znači, ja nemam tu institucionalnu memoriju, pa sam se također sada raspitao oko ovoga. Ukinut je prvenstveno iz razloga što EIB 2 nije iskorišten. Ugovoren je 2004. je 2004. godine na iznos od 150 milijuna eura, a 43 milijuna nije bilo iskorišteno, znači za iste namjene, i sa te strane nije bilo neke posebne i potrebne potrebe da se na isteku toga, a u 2011. ugovora novi zajam sa istim gabaritima. I sa te strane kažem 43 milijuna nije bilo iskorišteno od EIB-a, …/Govornik se ne razumije./… 50 milijuna ako su moje informacije ovako na brzinu dobivene točne 50 milijuna je bio, 7 milijuna je za otoke iskorišteno, tamo …/Govornik se ne razumije./… nije. Prema tome, mogli smo i sa EIB-om 2 povući, toliko o efikasnosti da li se nešto moglo ili nije. Ali kažem to su činjenice koje sa te strane stoje i iz tog razloga očigledno je Ministarstvo regionalnog razvoja koje kažem je nositelj svih ovih projekata procijenilo da novi i veći zajam i ovako veliki zajam je nepovoljniji nego ono što je bilo prije. Ono što je kažem iz domene institucije koju ja u užem smislu predstavljam drago mi je da sam to ponovno čuo i moja zadnja rečenica da je ovo zaista najveći zajam i da je pod vrlo povoljnim uvjetima i da će sa te strane pomoći razvoju hrvatskog gospodarstva kroz dakle sufinanciranje nacionalne komponente i za EU fondove. Radi se zaista o značajnim sredstvima i ona mogu biti povlačena svih ovih godina u prilično značajnim iznosima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo 4 replike. Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Ako ćemo se povlačiti za jezik onda ćemo se do kraja povlačiti. Dakle, al pari ovom kreditu kredit na osam godina je kamatna stopa 5% po troškovima kredita. Toliko o povoljnosti. S obzirom na ročnost kredita od 30 godina nije to baš tako povoljna kamatna stopa ali recimo o tome. A druga stvar, vi očigledno niste dobili potpunu informaciju, Slovačka, Mađarska i Hrvatska su bile u zajedničkom dijelu u EIB-u i davale su svog predstavnika. Prema tome, vrlo je interesantno da smo u EBRD-u bili, a u EIB-u nismo bili. Ali kažem, svatko ima pravo na svoju priču pa tako i vaša matematika baš nije točna ali to vam je kredit u ovom trenutku uz 5% a država se zadužuje u ovom trenutku s 3,5%. Jer kredit na kraju košta onoliko koliko je glavnica plus kamate. Sljedeća replika, Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. S obzirom da nema ispravka netočnog navoda morao sam dignuti repliku. Ja nisam rekao da je ovo najbolji, ja sam rekao da je ovo najveći iznos koji smo ikada raspravili u ovom Saboru kao zajam od 300 milijuna eura. Dosada je najveći bio koliko se ja sjećam zajam EIB 1 150 milijuna eura. I to sam rekao. A da je najpovoljniji ja sam rekao da je najpovoljniji bio EIB 3 i dao sam komparaciju zašto. Jer smo imali 5 godina počeka. Prvu tranšu koju vam dajemo bez učešća države, znači bez onih 50% da mora imati država. A onda svaku sljedeću po 50%. I bilo je dovoljno 30-ak ili 40 milijuna vlastitog učešća da se on realizira u predviđenom razdoblju od 4 godine. Oni koji nešto znaju o zajmovima ovaj zajam neće biti gotov i realiziran u 6 godina, nije nijedan uspio. Ali postoji mogućnost aneksa i produljenja vremenskog razdoblja da bi se iskoristila sva dostupna sredstva. To ste mogli napraviti i sa EIB-om 2 i sa EIB-om 3. A EIB 3 je završio, tek trebao završiti sa 2015. godinom, sada u srpnju mjesecu, on još nije došao. A vi ste ga ukinuli i počeli pričati 2012. da ćete ga ukinuti. O tome se radi. Znači, čisto da se zna što je istina i što piše u dokumentima koje je usvojio ovaj Dom. Jer i taj zajam je bio na raspravi i svi su ga tada jednoglasno i SDP ga je podržao, a onda kad je došao ukinuo.

očigledno će svi ipak podržati ovaj zajam jer je povoljan i velik je i sa te strane zaista mislim da neće biti problema. Malo mi je bilo neuobičajeno da velim unutar kluba zastupnika se tako otvara široka tema u ovaj popodnevni sat, ostatak sabornice baš nije tu i kažem sa tehničke sabornice baš nije tu i kažem sa tehničke strane velim ovo se radi o vrlo povoljnom zajmu i radi se u krajnjoj liniji o velikom zajmu koji će biti iskorišten u narednih u narednih 6 godina. Znači, radi se o pregovaračkom kapacitetu određene Vlade. Dakle, ova Vlada je ispregovarala sa EIB-om 300 milijuna, s tim da je EIB odobrio 600 milijuna za ovo 6-godišnje razdoblje tj. u slučaju kada odlučimo tako nešto napraviti bit će puno jednostavnija procedura i samo će vama ukoliko dakako bude potrebe što bi svi željeli samo će vama doći na identifikaciju i drugih 300 milijuna ili dio od ovih 300 milijuna koji preostaju kada govorimo o ciframa. Znači, radi se o ukupno 600 milijuna u 6 godina. Zajam o kojem govorite EIB 2 ugovoren je 2004. na iznos od 150 milijuna i nije iskorišten u 43 milijuna. Znači ukupno od 2004. do 2012. do mandata ove sigurno neuspješne Vlade iskorišteno je 100 i nešto milijuna. Što je godišnje od '04. do '12. koliko meni matematika govori u 8 godina svega 15 milijuna godišnje. Jesam li u pravu gospodine Boriću? Jesam. Što se tiče sadržaja morat ćete ipak sa regionalnim ministrom što je bolje, što je lošije, a u svakom slučaju ako govorimo o brojkama i gabaritima ne morate imati puno saznanja o kažem samome sadržaju, 600 milijuna u 6 godina mogućnost povlačenja je 100 milijuna kuna, koliko je ukupno kroz EIB 2 povučeno u 8 godina nešto više od toga. Dakle, 115 milijuna kuna. Dakle, govorimo o puno, puno većim gabaritima pod

EIB-a 3 jer prva i osnovna činjenica da EIB 2 nije bio iskorišten. Mislim da je gospodin Borić dobro obrazložio pitanje vraćanja na koji način i kako. Ne slušate, šećete po sabornici kad zastupnik govori. Međutim, zanemarili ste situaciju o kojoj je ovdje već bilo riječi, situacija 2004. kad 90% jedinica lokalne samouprave nije imalo niti proračune niti toliko razrađenih projekata. U međuvremenu se napredovalo itekako. I bez obzira na sva sredstva koja će se dobiti i koja će se moći upotrijebiti za sufinanciranje sufinanciranje mnogih projekata postavlja se pitanje o čemu smo ovdje govorili već dosta puta koje su se dogodile u proteklih nekoliko mjeseci. O poremećajima u proračunima jedinica lokalne samouprave, sa poreznom politikom, sa skidanjem statusa brdsko planinskog područja primjerice Gorskog Kotara i ostalih jedinca lokalne samouprave na tom području. Čime će jedinice lokalne samouprave vraćat ono što su dosad uložile u izgradnju i u projekte i čime će moći krenuti u nove projekte bez obzira na sredstva koja ćete moći im dat u sufinanciranje kad više jednostavno nemaju tih mogućnosti da svojim sredstvima pokreću nove projekte. Hvala. Odgovor. Izvolite zamjeniče ministra. kapacitet i svoju kvalitetu za provođenje projekta. To je dobro, ali kažem ponovit ću opet činjenice od 2004.do 2012.godine smo u 8 godina uspjeli iz tog sa istom namjenom dakle iz ugovora EIB 2 povući 115 milijuna kuna. Sada smo govorili 6 stotina milijuna kuna za kraće, evo ispričavam se, eura, znači u kunama je to puta 7,5, puno više, 6 stotina milijuna eura praktički u jednoj godini, ono što smo povlačili u 8 godina. Mislim da je to dobar pokazatelj koliko i kako ćemo povući tih sredstava ovisi o kapacitetima jedinica lokalne samouprave da kako i o kvaliteti Vlade i dakle o tome kako će iskreirati kažem ove projekte, prvenstveno kroz Ministarstvo regionalnog razvoja. Vjerujem i često je gospodin Grčić ovdje i njegov zamjenik Puljiz i u mnogim emisijama oko toga se govori i vjerujem da će pokazati da će te brojke biti znatno, znatno veće nego što su bile u razdoblju prije i da će biti na ponos cjelokupne hrvatske administracije, ali i na dobrobit hrvatskog gospodarstva jer se radi o velikim brojevima a kamoli kad ove brojke dakle pomnožite sa 7,5, uglavnom govorim o eurima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Branko Bačić replika. Izvolite. ili neistinu govori danas vama ili nama saborskim zastupnicima iz HDZ-a, drukčija informacija je davana na naša pitanja tijekom prijašnjih rasprava o EIB-u 3. Uvijek je bilo riječi iz Ministarstva regionalnog razvoja da se EIB 3 povlači iz razloga što će se ulaskom u EU jedinice lokalne samouprave na području za koje je bio alociran EIB 3 preusmjeriti na europske fondove. I druga stvar, što zbog smanjivanja rashoda državnog proračuna domaća komponenta, domaću komponentu u projektu EIB 3 nije bilo moguće osigurati i onda se išlo na smanjivanje rashoda na poziciji koja je bila predviđena za EIB 3 i iz tog razloga se od EIB-a 3 odustalo. Što se tiče EIB-a 2 i to nije točno informacija. Naime, EIB3 je bio alociran za priobalje i za otoke. EIB2 je bio alociran za kontinentalni dio Hrvatske i PPDS. Prema tome, područja koja su bila alocirana za EIB3 nisu mogla alocirati na EIB2. I iz tog razloga se išlo na EIB3 kako bi se moglo pomoći razvijanju projekata na otocima i priobalju. A druga stvar, što se tiče povoljnosti samog kredita činjenica da je EIB3 imao poček od 5 godina za početak vraćanja tog kredita a da ovaj kredit je u obvezi od šestomjesečnih anuiteta i kad je u pitanju kamata i kad je u pitanju glavnica i to već od ove godine kada se, kada počne plasman samoga kredita. Hvala. Odgovor. Izvolite zamjeniče ministra. **Rađenović, Igor (SDP)** Evo vrlo kratko. Ovaj kredit također ima poček od 5 godina. To su indikativni uvjeti dakle za povlačenje prve tranše. O tome sam i govorio. Poček od 5 godina, 25 godina je rok otplate, fiksna kamata Znači poček od 5 godina tako je i dogovoreno, evo i gospodine Šuker je klimnu. Znači ovaj pute se slažemo. Što se tiče ovih EIB-a 2 i 3 zaista mi je sad teško, moje informacije ja dobivam SMS-om iz Ministarstva financija od ljudi koji to prate, no …/Govornik se ne razumije./… Ministarstva regionalnog razvoja. U određenom djelu se poklapaju dakle ova područja, a sami ste rekli dakle priobalja i PPDS-a, djelom je to i na otocima itd. 7 milijuna je iskorišteno iz EIB-a 3 za otoke. Upravo takva je moja informacija, pošto kupujemo, poto prodajem. Kažem ali to ni na koji način neće moći ispraviti činjenicu da ipak 43 milijuna od 2004.nismo uspjeli iskoristiti od svega, čak 150 ali iz perspektive ovog kredita svega 150, 43 nismo iskoristili. Dakle gotovo trećinu, tridesetak posto nismo iskoristili u punih 8 godina EIB-a 2 a išli smo ugovarati novi EIB3 sa manje-više istim sadržajem, bez da smo iskoristili onaj prošli. Da li je to bilo u predizborne svrhe 2011.ili nije kada je on ugovaran o to me ja ne bi špekulirao. Hvala. **Batinić, Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Prije nego najavim za sutra kolega Boriću nisam zapisao da li ćete prijaviti Odboru za Ustav i Poslovnik povredu poslovnika? Hvala vam lijepo. Tako da uđe u zapisnik, hvala. Za sutra najavljujem izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2014.godinu. Ugodan nastavak dana.